Poštovani poslanici, nastavljamo sa radom.Prva na spisku je uvažena koleginica Dubravka Kralj.Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, danas postoje brojna zanimanja koja su tu da olakšaju život građana. Recimo, postoje agenti za nekretnine, postoje trgovinski zastupnici, tradicionalno, naravno, i advokati. Građani neretko neretko kada traže nekretninu angažuju agenta za nekretnine, on poznaje prilike na tržištu, objasne mu kakve su njihove potrebe, kakav stan traže, a on, u nastojanju da zaradi, da profitira, obavi posao na najbolji mogući način.Isto, kada ste pretrpeli neku štetu angažujete advokata da on obavi prosto sav posao i da vam posle samo transferiše sredstva ukoliko je u sporu uspeo. Često se kaže - ma bolje mi je da platim nekog stručnjaka da mi to obavi, nego da ja mislim o tome i sada da se mučim sa tim. To je onako negde i logično. Često se sada ovakve rečenice čuju među građanima.U tom maniru bi trebalo da postupa i državna vlast. Naime, državni aparat i postoji zato da bi se građani lišili, tj. da bi im se olakšao njihov privatni život time što neće morati da razmišljaju o pitanjima koja su preneta u nadležnost države i celog državnog državnog aparata. Svi javni funkcioneri bi trebalo da postupaju kao politički agenti, kao politički advokati, kao zastupnici građana i da umesto njih na najbolji mogući način obavljaju svoje poslove, da građani ne bi morali da se opterećuju razmišljanjima npr. koliko je plaćen kontejner za komunalni otpad, od koga je nabavljen i slično. državni aparat je tu zbog građana, građani biraju ko će taj aparat činiti, biraju svoje predstavnike, posredno biraju i sve javne funkcionere i za to kažem da bi oni trebalo da budu politički advokati građana.Međutim, u svakom društvu, u svim vremenima nalazili su se pojedinci koje neki privatni interesi udalje sa tog puta zastupnika, puta kojim bi trebao da korača neko ko želi želi da se predstavlja kao zastupnik građana. Zbog toga građani treba da ostanu gospodari posla, treba da nastave da se interesuju za ono šta javni funkcioneri rade i zbog toga, naravno, mora da im se omogući pristup svim informacijama koje se tiču posla javne vlasti, poslova javnih funkcionera, da budu u prilici da znaju ko te poslove obavlja, kakve su biografije ljudi koji vrše javnu vlast, koje poslove tačno podrazumeva vršenje određene funkcije, na koji način se obavljaju, pod kojim uslovima, za koje naknade itd.Dakle, mora se građanima omogućiti da ostvare svoje pravo na kontrolu javne vlasti, jer u javnom sektoru nema mesta za tajnu, isto kao što ni javni funkcioneri nemaju pravo na privatnost u obavljanju svoje funkcije. U tom cilju je i donet Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. U tom cilju je i obrazovana institucija Poverenika koji treba da se stara o primeni tog zakona u praksi. Konačno, u tom cilju se i danas vrše izmene zakona.Šta je ono što građani treba da znaju? Dakle, treba da znaju da imaju pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Ponoviću da su to sve one informacije koje se tiču rada organa javne vlasti ili su sa tim radom u vezi. To mogu da traže bez potrebe da objašnjavaju zašto žele da dođu u posed tih informacija, jer se pretpostavlja da imaju interes i dovoljno razloga da znaju šta se dešava u državi, u pokrajini, kao i u gradovima. Naravno da postoje izuzeci od tog pravila, ali oni su zakonom taksativno navedeni i moraju se restriktivno u praksi i tumačiti.Čak, tumačiti.Čak, recimo, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ide dotle da i kada je neki podatak označen kao tajni, kada nosi oznaku tajnosti, može se zahtevati pristup tom podatku, a Poverenik ima ovlašćenje da, ukoliko proceni da taj podatak bez opravdanih razloga koji bi bili zasnovani na propisima nosi oznaku tajnosti, može da naloži organu da taj veo tajnosti skine sa predmetnog podatka. Dakle, kao što sam rekla, malo je razloga za tajne u javnom sektoru.Takođe, građani treba da znaju da zahtev za pristup informacijama mogu da traže od svakog organa javne vlasti, uključujući i javna preduzeća, vršioce javnih ovlašćenja, pa čak i pravna lica čije je poslovanje u pretežnoj meri sadržano. sadržano. O tome je ministarka i pričala i to su zaista dobre izmene.Takođe, važno je da znaju i želim ovim putem i da ih podsetim na to da sam zahtev za pristup informacijama od javnog značaja mogu da podnesu i usmeno, na licu mesta, kod bilo kog organa javne vlasti. Sam postupak traženja informacije nije preterano formalizovan. Dakle, put do informacije je prilično prohodan.Ukoliko po njihovom zahtevu ne bude postupljeno, ukoliko on bude odbačen, odbijen ili na bilo koji način uslovljen, imaju pravo žalbe Povereniku. Dakle, tada Poverenik stupa na scenu, štiti to pravo i prema novim izmenama ima i nova ovlašćenja i mnogo čvršće mehanizme kojima može da prinudi organe javne vlasti da daju informacije građanima.Uostalom, kao što se kaže, informacija je moć, a moć treba i mora da pripada narodu. Zato građanima i treba omogućiti slobodan pristup svim informacijama i to na način koji će biti jednostavan i koji, kao što sam rekla, neće biti opterećen formalnostima.Isto tako, u tom cilju, kako bi i sama institucija Poverenika i sve mogućnosti koje on pruža bile dostupne svim građanima, jedna od izmena je i mogućnost da se kancelarije Poverenika otvore van Beograda. Dakle, i građani u manjim mestima će biti u prilici da neposredno komuniciraju sa Poverenikom, isto kao što će Poverenik moći lakše da približi ono što radi, ono što su njegovi zadaci građanima.Dalje, kao što sam rekla, ukoliko organ vlasti od koga je tražena informacija ne postupi po tom zahtevu, podnosi se žalba Povereniku. Dakle, njegova ovlašćenja se se aktiviraju. Ponavljam da su ona šira nego što su bila pre ovih izmena, jer je do sada, naravno, postojala prekršajna prekršajna odgovornost, mogao se podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Međutim, sada i sam Poverenik može direktno da izriče novčane novčane kazne.Znam da je i do sada postojao veliki trud da se na neki način sankcionišu državni organi koji ne postupaju po zahtevima za davanje informacija od javnog značaja, pa je čak na sajtu Poverenika postojala, ja bih to nazvala neka lista sramna, odnosno lista organa koji nisu postupili po zahtevima. po zahtevima. Međutim, malo ljudi to gleda i mislim da se ovim izmenama uvode sankcije koje će pojačati disciplinu javne vlasti.Međutim, sve ovo i sav mehanizam pristupa informacijama od javnog značaja ne treba da služi za zadovoljenje neke puke radoznalosti ili neke znatiželje. Ja sam pretraživala praksu Poverenika za informacije od javnog značaja i videla sam da su traženi tako neki podaci banalni. Ne znam sada iz kog razloga je to traženo, ali ovako kako mi se čini, recimo, tražiti adresu na kojoj živi neki javni tužilac, meni je to očigledno podatak koji ni u kom slučaju ne može da se smatra da je od javnog značaja.Apelujem da se to ne radi, da se prosto na taj način ne parališe rad Poverenika. Isto kao što pravo na dostupnost informacija od javnog značaja ne treba da se zloupotrebljava. To nije pravo koje je ustanovljeno da bi bilo ko od toga profitirao, već je ustanovljen da bi građani imali uvid koji im je neophodan da razviju stav o kvalitetu rada javne vlasti, da iznesu svoje mišljenje i da eventualno i kandiduju svoje ideje za unapređenje tog ranga. Prosto, ja mislim da je ovaj mehanizam putem kog građani mogu da daju svoj doprinos, pa makar to bila i kritika, jer i kritika može da bude izuzetno produktivna i korisna kada je dobronamerna.Ali, mogućnost da se zloupotrebljava pravo, da se koristi suprotno cilju zbog kog je ustanovljeno nešto što treba sprečiti i to je ovim izmenama i urađeno, odnosno pokušava da se smanji prostor za korišćenje ovog mehanizma suprotno svrsi zbog kog je taj mehanizam i ustanovljen. Zbog toga sad recimo nema više neposrednog obraćanja Prekršajnom sudu, već se ustanovljava podnošenje žalbe Povereniku kao jedna procesna pretpostavka. Organi imaju mogućnost da traže preciziranje zahteva ukoliko je u zahtevu traženo previše informacija i ukoliko bi postupanje po njemu opteretilo, usporilo i otežalo rad tog organa.Takođe, organi od kojih su informacije tražene mogu da produže rok ili da sebi olakšaju ispunjavanje svojih obaveza. To su korisne informacije i verujem da će pristup informacijama od javnog značaja i mogućnost traženja informacija vratiti na pravi put.Pomenula bih još samo nekoliko novina koje se najviše ističu. Naime, ministarka je govorila o toj proaktivnoj transparentnosti, odnosno obavezi obavezi organa da prosto preduprede traženje informacije time što će na svojim sajtovima, odnosno na veb prezentacijama objavljivati informacije koje onako apriori ocene da bi bile od javnog značaja i mislim da je to veoma dobra i korisna novina. Isto tako, sada su veoma aktuelne društvene mreže i mislim da je pohvalno što mnogi državni organi imaju naloge naloge na društvenim mrežama posebno zbog mlađih ljudi koji se često putem Fejsbuka, Instagrama i informišu, i dobro je da na društvenim mrežama mogu da dobiju i zvanične informacije od nadležnih socijalisti kao poslanička grupa imamo Instagram nalog. Svako od nas pojedinačno ima naloge na Instagramu, a nalog ima i predsednik Narodne skupštine i redovno informiše javnost i svoje pratioce o tome šta radi i koje sve sastanke organizuje i prosto šta je tema u Narodnoj skupštini.E, sada, pošto sam vam rekla da sam pretraživala praksu Poverenika samo bih jednu digresiju napravila zato što smatram da je važno, a videla sam da je podnet zahtev za informaciju o tome da li je određena osoba doktor medicine, da li je zaposlena u određenoj zdravstvenoj ustanovi i da li je završila specijalizaciju i iz koje oblasti je ta specijalizacija.Recimo, ne znam kakav je ishod tog postupka pred Poverenikom, nije to sad ni nije to sad ni važno, ali mislim da je to pitanje veoma korisno i da je dobro što postoje građani koji se o tome interesuju, a ovo sve kažem zato što je poslednjih dana i meseci veoma aktuelna tema nadrilekarstvo, odnosno osobe koje se lažno predstavljaju predstavljaju kao lekari, posebno u domenu tog ulepšavanja i plastične hirurgije, nije ni bitno, i mnogo ljudi je oštećeno usled takvog postupanja neodgovornih pojedinaca, koji će naravno biti sankcionisani, ali hoću da kažem da je pohvalno interesovati se za to ko su ljudi od kojih očekujete lekarsku pomoć.Podelila bih informaciju o tome da Lekarska komora Srbije na svoj sajtu objavljuje uvek ažurnu listu lekara sa brojem njihove licence, sa naznakom iz koje oblasti su završili specijalizaciju i da li su, tako da apelujem na građane da ukoliko imaju sumnju i to da li je neko ko se predstavlja kao lekar, stvarno lekar, da eto, mogu i na taj način da provere, ali svakako treba se o tome interesovati.Takođe, prekršajna odgovornost za nepostupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja je do sada bilo ustanovljena samo za rukovodioca organa, a sada se ona proširuje i na lice koje je u okviru tog organa ili preduzeća, organizacije konkretno zadužena za postupanje po zahtevu. U tom smislu hoću da kažem da i dalje u nekim lokalnim samoupravama, u nekim preduzećima postoji problem, odnosno da zaposlenima i dalje nije u potpunosti jasan zakon, nisu u potpunosti obučeni za sprovođenje za sprovođenje tog mehanizma, tako da pozdravljam to što će sa edukacijama biti nastavljeno i što će za to biti izdvojena i dodatna sredstva, jer smatram da bi neko snosio odgovornost. Prvo mora da mu bude pružena adekvatna obuka.Završiću sa time da je sloboda temelj ideologije SPS i izvor svih vrednosti za koje se mi zalažemo, a jedna od onako bazičnih formi slobode jeste sloboda misli, a nje nema bez adekvatnog osnova za formiranje stava, a taj osnov je informacija i zato je važno da informacije budu dostupne svima, da svako može da ostvari svoje pravo na kontrolu javne vlasti i da svako na osnovu zvanično dobijenih informacija može da ocenjuje ocenjuje rad vlasti, a ne na bazi dezinformacija, tračeva ili insinuacija.Zbog toga naravno da će poslanička grupa SPS podržati Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Hvala. Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik Nebojša Bakarec.Izvolite. **Nebojša Bakarec** Poštovani predsedavajući, dame i gospodo poslanici, poštovana gospođo ministarka sa saradnicima, poštovani građani, hteo sam da čestitam svim građanima prvo prepodobnu Mati Paraskevu Svetu Petku slavu, srećna nam slava dragi naprednjaci, šta bi mi bez snova, da život čuje naš glas, šta mi bez ljubavi, šta bi mi bez nas, to je Zoran Predin roker, a ja kažem šta bi Srbija bez nas i šta bi mi bez Srbije?Naravno da pozdravljam donošenje ovog novog zakona o Zaštitniku građana i ove izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama.Govoriću o jednoj anomaliji, o jednoj anomaliji, sasvim sam pažljivo slušao sve prethodne govornike, prilično sam siguran da niko neće govoriti o ovome, to je veoma važno o čemu ću govoriti zato što institucije ljudsko-pravaške i institucije pravde u ovoj državi su pomalo bespomoćne pred tom anomalijom i pojavom o kojoj ću govoriti.Dakle, samo da kažem, uvodnim odredbama Zakona o Zaštitniku građana, taj zakon lepo kaže - Zaštitnik građana je nezavisni državni organ koji štiti prava građana. Znači, štiti prava građana, misli se na sve građane i kaže - Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, ali ne samo manjinskih, nego svih.Ukazaću na negativne pojave koje jesu u nadležnosti nezavisnih regulatornih institucija nadzornih Zaštitnika građana i Poverenika za slobodan pristup informacijama i naravno Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i nadam se da Poverenica i Zaštitnik gledaju ovu sednicu Skupštine, jer mislim da je to u opisu njihovog posla i da se i te kako tiče njihovih institucija.Dakle, ukazaću na negativne pojave koje jesu u njihovoj nadležnosti. Međutim, žrtve pojedine ovih negativnih pojava jednostavno nisu zaštićene.

a da je predsednik Republike, na primer ugrožen, pre koji mesec, posvedočio je niko drugi nego bivši Zaštitnik građana Saša Janković.Govoriću, dakle, o ugroženim i zapostavljenim pravima i slobodama predsednika Republike, njegovog sina Danila i njegovog brata Andreja, ali i ostalih članova porodice Vučić. Jednostavno, postavlja se jedno važno pitanje ko štiti ugrožena prava i zapostavljena prava i slobode osoba koje sam naveo? Naravno, to činimo mi u Skupštini, to čine i funkcioneri SNS, dakle, poslanici, čine i pojedini članovi Vlade, na čelu sa premijerkom Brnabić. Međutim, institucije ja to nisam primetio da čine, institucije su neme, kažu najčešće – nisu nadležne. Čitajući ovaj zakon, ja bih rekao da su nadležne. Postoji takođe i ovo, u strahu institucijama da će štiteći ugrožene i zapostavljene slobode i prava predsednika Republike, njegovog brata, sina i porodice da će biti optuženi za kult ličnosti. Mislim, to je besmislica.Kao rezultat onda ćutanja institucija, mi imamo četvorogodišnju hajku i dehumanizaciju, pre svega Aleksandra, Andreja i Danila. Pri tome, jedina njihova krivica je to što postoje, to što su to što su, dakle, predsednik, sin, brat i što nisu po volji ekstremnoj opoziciji i tim medijima. Dakle, oni nemaju, ova lica koja sam nabrojao, nemaju nikakvih veza sa kriminalcima, nisu se obogatili ni na koji način. Dakle, predsednik Republike se bavi politikom 27 godina i baveći se politikom nije stekao bukvalno ništa, a kamoli da je ukrao sve je ovo utoliko upadljivije zbog toga što Srbija vidno ekonomski napreduje. Ona vodi miroljubivu spoljnu politiku, a i napetosti u društvu su unazad od 2012. godine smanjene na bukvalno najmanju moguću meru. To je zahvaljujući pre svega Vučiću i ovoj vlasti. Onda, po logici i prirodi stvari, dakle, velika popularnost i uspesi pre svega u ekonomiji bi morali da dovedu do smanjenja broja pretnji, kleveta, uvreda, dehumanizacije, satanizacije itd, to je po logici i prirodi stvari. E sad, jedini mogući zaključak, pošto to nije tako, je da neko veštački podstiče dehumanizaciju prvog čoveka Srbije i njegove porodice i stranke.I kada pogledamo nosioce te pojave, to su korumpirani i kompromitovani deo opozicije i njihovi još gori lideri, dakle, strateški povezani sa delom zapadnih struktura, kompromitovani mediji koji su u vlasništvu tajkuna i pojedine kompromitovane nevladine organizacije, onda je sve jasno.Dakle, nije slučajno što su napadi na Vučića udesetostručeni u periodu od 2018. godine, a to je period kada se Đilas vratio u politiku, a naravno koincidencija je

učetvorostručen. Do tog trenutka je iznosio 10, a od tog trenutka iznosi 40, znači, ukupno je bilo 50 napada, pa vi vidite da tu ništa nije slučajno.U poslednjih osam godina prisutna je jedna zabrinjavajuća pojava koja ranijih decenija uopšte nije bila prisutna, dakle, to je ovo o čemu govorim. Radi se, dakle, o organizovanoj i ciljanoj dehumanizaciji predsednika Vučića, njegove porodice i drugih nosilaca vlasti. Vučić je postao harizmatični lider, sa ogromnom podrškom i oštrica je uglavnom uperena ka njemu, međutim, poslednjih godina vidimo da je mnoštvo napada, i objasnio sam zašto, usmereno i na njegovog brata Andreja i na najstarijeg sina Danila.

učestvuje, i to je ipak sreća, samo deo nepopularne opozicije, učestvuje relativno mali broj poznatih ličnosti takozvanih koje podržavaju ovaj ekstremni deo opozicije, to je tzv. ološ elita, ali učestvuje, nažalost, i jedan broj popriličan medija njihovih i određene NVO. Svi zajedno rade na pripremi terena za pokušaj nasilnog obaranja vlasti u Srbiji, što je i pokušano u aprilu 2019. godine upadom u RTS, napadom tada na Skupštinu grada, blokadom Predsedništva i konačno 2012. godine sasvim su se odali napadom na Skupštinu, kada je povređeno 140 ljudi, i to teško, jer setimo se, iako oni to ne smatraju, ovi ekstremisti, i policajci su živi ljudi, povredili su 140 jednom od njih su polomili obe noge.Izneću vam samo jedan podatak o broju napada na Danila Vučića, i tu pretragu sam ja izvršio, napisao sam analizu toga, odnosi se samo na „Gugl“ pretragu po zadatom parametru „Danilo Vučić“. Kada to izvršite, „Gugl“ vam prikaže 24 strane podataka i ima tu 240 medijskih vesti i od tih vesti 87 je izrazito negativno, pa taj procenat onda prenesite aproksimativno i na ostale neprikazane strane.Dakle, ekstremni napadi na Danila Vučića iznose jednu trećinu svih vesti, što je stravično, pogotovo ako imate u vidu da se ova pretraga ne odnosi na elektronske medije, na televizije, na radio i na štampu gde je to drastično veći broj. Dakle, Danilo je satanizovan i kriminalizovan samo zbog toga što postoji i što je sin predsednika Republike. A predsednik Vučić je povodom medijskih napada na njegovu decu, pogotovo sina Danila, to je bilo pre neki dan, rekao sledeće: „Da li je uvek lako? Sigurno da nije, jer osećate odgovornost za svoju decu. Ja sam im uništio život zbog posla kojim se bavim, a ne zbog bilo čega lošeg što sam uradio. To je odgovornost koju osećam prema njima i nikada neću moći“, mislio je na dovoljno, „da kažem Danilu – izvini“, kraj citata. A naravno da predsednik Vučić nije uništio život svojoj deci.Život Vukanu, Milici i Danilu uništavaju oni koji ih dehumanizuju da bi naudili njihovom ocu predsedniku Srbije, ali ne samo njemu, već da bi naudili pod Vučićem uzleteloj Srbiji. Predsednik Vučić i mi iz SNS, to je jako značajno, sa ponosom možemo reći da mi uopšte ne znamo i nećemo da znamo nijedno ime od četvoro dece Dragana Đilasa, niti imena njihovih roditelja, niti ijedno ime od dvoje dece Marinike Tepić, niti imena njenih roditelja, jer ih nikada nećemo napadati i provlačiti kroz medijsko blato, onako kako oni i njihovi mediji rade Danilu, Andreju, Tamari, Angelini, Kseniji, Milici, Anđelku i malom Vukanu.Postoji Vukanu.Postoji čitav dnevnik, mislim da je većina vas upoznata sa tim dnevnikom nasilja, kratko ću samo o tome. Poznate su vam pretnje smrću upućivane predsedniku četiri godine i više unazad od strane lidera ekstremne opozicije. Tajkun Dragan Đilas, Jeremić, Mlađan Đorđević, Nogo, Marinika, pripadnici đilasovske ološ elite, đilasovski mediji, oni veštački kreiraju unazad najmanje četiri godine bolesnu atmosferu klime u društvu koja je dovela do ovih pojava koje su tema ovoga o čemu govorimo. Setimo se silnih pretnji ubistvom, optužbi za fašizam i izdaju, pretnji rušenjem vlasti na ulici u krvi, proganjanjem po ulicama, bacanjem u reku, pretnji sudovima, revolucije, pozivima na pobunu. Ove pretnje i klevete udaraju na samu ličnost predsednika, prikazujući ga kao nečoveka, zlog krivca za sve.Najbolji primer koji prikazuje ovo o čemu govorim je, setite se onog propagandnog trosatnog filma televizije N1 – „Vladalac“. U tom filmu ime Aleksandra Vučića je u izrazito negativnom kontekstu pomenuto, nećete verovati, 442 puta, uz 43 drastične uvrede. Pomenuću samo neke koje najbolje govore o dehumanizaciji. Znači, uvrede su bile: zao, radioaktivan, bolestan, toksičan, neuračunljiv, pa čak i negativan rođen, zamislite. Dakle, to su te predrasude o čemu govorim i dehumanizacija. Dakle, mrzitelji Vučića u članovima njegove porodice uopšte ne vide ljude kao što su oni, odnosno mrzitelju uopšte ne smatraju da su to ljudi. Predstava mrzitelja o onima koje satanizuju je raščovečena, dehumanizovana, a borba protiv dehumanizacije je i te kako zadatak kojim treba da se bave Zaštitnik građana, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i naravno ovi zakoni koje danas donosimo i o kojima govorimo.Mi smo došli, dame i gospodo, u apsurdnu situaciju, da treba da postavimo pitanje – da li društvo, a Srbija jeste to društvo, utemeljeno na poštovanju ljudskih prava, toleranciji i uvažavanju različitosti, da li to društvo i da li ove norme važe i za Danila, Andreja i Aleksandra Vučića? Da li njih trojica imaju pravo na ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije?Osim ovih načelnih stavova o kojima sam govorio, postaviću pitanje - da li i ostala deca predsednika Vučića imaju ljudska prava? Znam da vam zvučni apsurdno, i naravno da zvuči apsurdno, apsurdno je da smo došli do toga da se pitamo da li trogodišnje dete, maleni Vukan Vučić ima ljudska prava i da li drugi bližnji predsednika Vučića imaju ljudska prava? Da li su zaštićeni? Da li su ravnopravni? Da li majka Aleksandra Vučića ima ljudska prava? Dakle, dehumanizacija bilo čije porodice je nedopustiva i nehumana. Jer, potpuno su zanemarena osnovna ljudska prava svih osoba i ove porodice koju sam naveo.Ne naveo.Ne ugrožavaju ljudska prava i ne čine ove klevete i uvrede i kršenje Krivičnog zakonika samo neka anonimna lica sa društvenih mreža. Ne, to čine mnogobrojne javne ličnosti koje sam naveo, tzv. "ološ elita", političari iz dela opozicije, i to putem medija.

pobuna i ulica. Neće Vučić predati vlast bez krvi. Dobro zna da je samo crvić koji će se grčiti na vatri". Ako ovo nije pretnja smrću, ja ne znam šta je?Profesor je?Profesor dr Jovo Bakić, podsetiću, to je profesor sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, inače je političar u pokušaju, je svojevremeno rekao: "Vučiću će suditi revolucionarni sud. Ja bih voleo da ih jurimo po ulicama". Zamislite profesora koja sa nožem, jer je i nož pominjao, juri ljude po ulicama da im radi - šta? Pominjao je on i bacanje u reku. Kaže profesor Bakić: "Postoji revolucionarna pravda, suspenduje se postojeće pravo, kad je bolest uznapredovala koristi se nož", kraj citata profesora Bakića. Tako su ustaše radile i

sudovi".Književnik Dragan Velikić, koji je bio ambasador Srbije u Austriji, je poručio: "Ja zaista verujem i ubeđen sam u to da ovaj režim može samo na ulicama da se

ulici".Postoje još hiljade i hiljade izjava ovakvih i sličnih lica, plus anonimusi na mreži, plus pretnje smrću, koje su uperene protiv života članova porodice predsednika Vučića i njega

pomenuti glave, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, krši se poglavlje - Ugrožavanje sigurnosti, mislim na predsednika, krši se glava Krivičnog zakonika - Krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije. I šta?

Međutim, nažalost, oni ni ne pokušavaju da se bave svojim poslom i da pomažu građanima koji žive na KiM, pogotovo u enklavama. A ovi građani se suočavaju sa teškim kršenjima ljudskih prava i sloboda.Da

primer, mogu da posete Dragicu Gašić u Đakovici ili da se dogovore sa njom da dođu na sever Kosova i da pokušaju da joj pomognu. Koliko znam, zadnji put kad sam ustao Kosovo je još uvek bilo deo

Dakle, i ovde ću povući paralelu sa Dragicom Gašić.Znači, predsednik Vučić ima ogromnu podršku u Srbiji, a ipak je ugrožen deo njegovih ljudskih i građanskih prava.

toliko da ona ni posle osam meseci života u Đakovici ne može da kupi, pazite, hranu u prodavnici. Noću je uznemiravaju, prete joj, pljačkaju joj stan, opština Đakovica je maltretira, ne da joj da renovira stan, ne da joj da zameni čak ni vrata na stanu. Ja apelujem na gospodina Zorana Pašalića i gospođu Brankicu Janković da pomognu Dragici Gašić, ali i drugim Srbima koji žive na KiM.Srećom, kada govorimo o lažnoj državi Kosovo i Srbiji, postoji jedna ogromna razlika. Srbija je zahvaljujući predsedniku Vučiću, brzo završavam, pristojno društvo, čije institucije ne ponižavaju građane, civilizovano društvo u kome se građani, po pravilu, međusobno ne ponižavaju, a time je Srbija i pravedno društvo. A lažna država Kosovo nije ništa od ovoga što sam naveo.Ukoliko neko smatra da su činjenice koje sam izneo o pripremama, recimo, likvidacije predsednika, preterane, neka se samo seti dva događaja koja su se desila. Jedan je ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, a drugi je pokušaj ubistva Aleksandra Vučića u Srebrenici 2015. godine.Još jednom, izlišno je ali ponoviću. Angelina, Anđelko, Tamara, Ksenija, Milica, Danilo, Andrej, Aleksandar i Vukan imaju jednaka ljudska prava kao i svi ostali.Evo nekoliko stihova nobelovca, najvećeg prijatelja Srbije, Petera Handkea, "Pesma detinjstva": "Kad je dete bilo dete, hodalo je mašući rukama. Želelo je da je potok reka, reka ponornica a ova bara da bude more. Kad je dete bilo dete, nije znalo da je dete. Sve je imalo dušu i sve duše su bile jedna". A ovaj citat pominjem jer je, osim što je reč o deci, ovde reč i o nevinosti. Aleksandar, Andrej i Danilo su nevini.Pomenuću primer Hrvatske, koja je imala korumpiranog i krivog predsednika Hrvatske, Sanadera, što je dokazano i na sudu. Naš predsednik, ponoviću, za 27 godina od politike nije stekao ništa, niti bilo koji član njegove porodice, čisti su kao suza. Živela Srbija! Hvala vam.

Zaista od početka od 10.00 časova koliko sam ovde, nisam govorila u tom političkom kontekstu u kojem ste govorili vas dvojica, intenzivno mnogo više nego ostale kolege. Svi ostali, uključujući i mene pridržavali smo se pravnog okvira, govorili o posledicama, o uticaju na svakodnevni život građana koji će implicirati ova dva predloga zakona.Zaista zakona.Zaista na ivici da upadnem u klopku, upravo ovo o čemu ste vi govorili, da upadnem u klopku te svakodnevne atmosfere u Srbiji, da dok se bavimo poslovima koji jesu naši poslovi, mi danas ovde treba da govorimo o Predlogu zakona o Zaštitniku građana i o izmenama i dopunama Zakona o Povereniku za informacije od javnog značaja i baveći se time mi smo to sasvim ostavili po strani, taj proces o kojem vi govorite.Dakle, Srbija se danas nalazi u klopci, a na nama je izgleda, izgleda samo na naprednjacima u Srbiji, da ukazujemo na ta dva paralelna procesa. Mi moramo da jačamo, gradimo institucije nezavisnost naših institucija, ono što danas jeste osnovni zadatak u ovom parlamentu i tema na dnevnom redu.Istovremeno, i ja kao članica Vlade, vi kao poslanici SNS, ne smemo da izostavimo, da zanemarimo proces koji se dešava, a to je proces dehumanizacije porodice Vučić samo zato što je jedna od njih Aleksandar Vučić predsednik Srbije. Na tom procesu moramo da insistiramo. Taj proces mora da bude vidljiviji. A kada će biti vidljiviji? Pa, evo, slušam vas, kažem prvi put uživo, jer samo sada slušajući vas pažljivo ovih dvadeset i nešto minuta, sam zapravo shvatila, koncentrisano jer sam mogla da vam se posvetim, danas mi je posao da slušam poslanike detaljno, da slušam o čemu vi govorite.Zbog čega ovako insistiram da sam vas pažljivo slušala? Čak i u različitim humorističkim emisijama, i često kada vas ljudi citiraju, i u nekim tekstovima, analitičkim komentarima, u različitim blogovima, vi ste kao poslanik Bakarec, neko ko je simbol stalne odbrane Aleksandra Vučića i njegove porodice, i nekako, to vam dođe kao srednje ime.Znate, kad se neko navikne da vi neke stvari radite, onda one već nekako gube, to je deo vaše priče, i u redu, evo, ga Bakarec, sad će ponovo on da brani Vučića, da ukazuje koliko je on u nekom riziku.U tu zamku ne smemo da upadnemo. Vi treba da nastavite, po mome mišljenju, moguće da ljudi misle drugačije, da radite ovo što radite i da ukazujete, i da budete podjednako ovako glasni.Oni koji se smeju tome što vi činite, zapravo njima smeta to što vi činite, jasno im je da to dolazi do nečije svesti. A, doći do nečije svesti, promeniti njegov način razmišljanja, ukazati mu na opasnosti, je danas vrlo teško, jer u ovom vremenu kada nas milioni informacija bombarduju, dnevno, ne samo u dnevnoj komunikaciji, ne samo preko mobilnih telefona, preko televizije, različitih, svih informacija koje do nas dolaze.U tom moru informacija, slušati stalno o tome kako je ugrožena porodica Vučić, postaje dosadno. Čini se, vas da pitam, bez obzira kojoj stranci pripadate, reći ćete – aha, opet ono, napad na Vučića. Dobro.

kao i koleginica Maja Mačužić, koja je takođe bila među tih prvih nekoliko stotina ljudi koji su tada u Sava centru, dogovorili se da formiramo SNS, 2008. godine, 21. oktobra, jer neki komentarišu u medijima, šta je sa osnivačima SNS, nema ih, sklonili su ih, došli su neki novi, neki agresivni, ljuti, besni.Nije tako. Tu smo, i mi osnivači, i Aleksandar Vučić je osnivač, ima nas mnogo tu koji smo bili osnivači.Da li se stranka menja, da li se prilagođavamo, da li neki od nas koji su tu bili od početka, sada imaju neke drugačije funkcije, pozicije, zadatke u stranci, da li neki novi mladi ljudi, poput lidera sa naše akademije, dolaze, i zaista, velikom brzinom, zauzimaju mesta u prvim redovima, pa, to je zahvaljujući njihovoj aktivnosti, posvećenosti, požrtvovanosti, ljubavi koju osećaju i prema stranci i prema pozicijama za koje im je ukazano poverenje.Zato, treba gledati napred, širom otvorenih očiju, spreman za sve izazove, za sve ono što svakodnevno nosimo sa sobom na leđima baveći se politikom i noseći odgovornost za budućnost i razvoj zemlje, dok smo vladajuća većina u Republici Srbiji.Radujem se, verujem kao i većina vas, predstojećoj kampanji, radujem se izborima, i predsedničkim i parlamentarnim, i u nekoliko mesta biće i lokalnih i svakako, beogradskim izborima. To će biti prilika da građanima pokažemo rezultate koje smo napravili, to će biti prilika da pokažemo šta su oni koji žele da preuzmu odgovornost za vršenje vlasti, vi rekoste, „ološ opozicija“, trglo me u trenutku, ali, pokazaćemo i šta su oni govorili u prethodnom periodu i koliko im godina treba da smisle jedan programski dokument koji će biti zanimljiv građanima Srbije, barem da ga pročitaju, ako ne da ga upamte, jer nikako da dobijemo taj programski dokument opozicije.Opet kažem, trgoh se na ono „ološ opozicija“, ali ne treba upadati u zamku. Ja jesam ministar u Vladi Republike Srbije i treba da budem ministar koji se brine o interesima svih građana Srbije, ali bih isto kao i vi pozvala institucije, vi ste neke od njih nabrojali, ali dobro svi oni znaju šta su njihovi zadaci, pozvala, da zaista reagujemo, da ne bude više samo se čuje, verbalno, opomena, da takva vrsta dehumanizacije, i taj stepen napada na porodicu Vučić, dobro ste nabrojali sve članove porodice Vučić, svi trpe svakodnevne pritiske, treba da tražimo akciju.Želim rezultat, ne samo da me slušaju i da menjaju program, kad krenem da branim porodicu Vučić, jer to na prvom mestu, nije ljudski, može da vam se ne dopada političko opredeljenje, politički aktivizam, ali kao ozbiljno i zrelo političko društvo, moramo da poštujemo ljude koji su dobili poverenje i veliki broj glasova da zauzimaju određene pozicije.Zato, gospodine Bakarec, znam da vam nije lako, ali ja bih vas zamolila da nastavite tim putem, jer možda neki od nas neće biti dovoljno glasni, možda će neki od nas naći i drugu vrstu zabave, ali to da u društvu, da u Srbiji danas imamo kontekst u kome je svejedno, sutra će se dogoditi situacija u kojoj, ako bilo šta osim ovog neverovatnog psihološkog terora koji se sprovodi nad porodicom Vučić, ako se bilo kome od njih nešto dogodi, većina će reći, reći, tako je nešto i bilo, nešto je verovatno kriv. Nešto se spominjalo za Andreja, nešto se spominjalo za Danila, nešto se spominjalo za ovog člana porodice Vučić.To ne smemo da dozvolimo, ne smemo u moru lažnih informacija da prihvatimo da neki ljudi koji ozbiljno i posvećeno, čak i ono što je najvrednije, a to je naša porodica, stavljaju u službu države i smatraju da ne smeju da odustanu od Srbije, čak i u trenutku kada njihovi najbliži i najdraži trpe najveću štetu, i mislim da taj čovek Aleksandar Vučić, nekada premijer, sada predsednik Srbije i predsednik SNS, najmanje što je najmanje što je zaslužio, da svakodnevno glasno i neprestano stojimo u njegovu odbranu, a građani će reći na sledećim predstojećim izborima, da li im to smeta ili će i oni postati deo velikog fronta, koji neće da dozvoli da u Srbiji jedan čovek, samo zato što ispravno radi svoj posao bude kažnjen kao nikada ranije, i njegova porodica sa njim.Mi u SNS, to nikada nećemo dozvoliti. Zahvaljujem.Idemo dalje, koleginica Vesna Nedović. **Vesna Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani građani Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, Zaštitnik građana je nezavisni organ koji brine o zaštiti i unapređenju ljudskih prava i sloboda, rešava probleme građana i veza je i kontrola institucija u korist građana.Njegov delokrug je u oblasti prava deteta, prava izbeglih lica, tražiocimaAzila, prava LGBT populacije, osoba sa invaliditetom, starijih lica, Romima i Romkinjama rodne ravnopravnosti i nacionalnih manjina. U procesu pristupanja EU, od velike važnosti je usklađivanje zakona i propisa o poboljšanju ljudskih prava i smanjenju nejednakosti u društvu.Izbor i prestanak funkcije zaštitnika građana je određen posebnim pravilima i uslovima za izbor, i kao i način prestanka funkcije.Predviđen je maksimalni broj zamenika, Narodna skupština ga bira većinom glasova narodnih poslanika, i novina je uvođenje instituta javnog poziva, svih zainteresovanih lica, kao i potencijalnih kandidata.Javni poziv raspisuje predsednik Narodne skupštine, a Predlog zaštitnika građana koji ispunjuje uslove, utvrđuje se većinom glasova nadležnog odbora.Predloženo je i produženje mandata, ali bez mogućnosti ponovnog izbora. Proces izbora pokreće se 6 meseci, pre isteka mandata, a predlogom zakona predviđen da Zaštitnik građana ima najviše 4 zamenika koji mu pomažu i svaki od njih ima određenu specijalnost, vezanu za nadležnost, kao što je zaštita prava lica lišenih sloboda, ravnopravnost polova, prava deteta, pripadnika nacionalnih manjina, osoba sa invaliditetom. Pre stupanja na dužnost, polaže zakletvu i od tog dana mu teče mandat.Zaštitnik građana i njegovi pomoćnici ne mogu se baviti politikom, on ima imunitet kao narodni poslanik. Novo pravilo je isto tako, ako u toku mandata ispunjava neki od uslova za odlazak u penziju a nastavlja da vrši svoju dužnost do isteka U nadležnosti je taksativno navedeno, kao i ovlašćenje i vršenje kontrole, redovan godišnji izveštaj, kao i do sada, Zaštitnik građana podnosi Narodnoj skupštini i najkasnije do 15. marta, naredne godine za prethodnu godinu.On ima pravo na visinu plate predsednika Ustavnog suda, njegovi pomoćnici na visinu plate sudija Ustavnog suda. Zakon predviđa budžetsku raspodelu sredstava institucija Ombudsmana da bi njihov rad mogao da bude nezavisan i efikasan.Kao jedan od zadataka Zaštitnika građana je i zaštita novinara, takođe sam i ja, ali molim vas, kao institucija od velikog značaja.Ali, šta se dešava kada pojedini novinari, svojim nastupima, izjavama stavljaju metu na čelo predsednika Srbije, Aleksandru Vučiću i njegovoj deci, ne prezajući ni šta će, ni kada će izjaviti i kako brutalno izvređati.Da li su njihove nadležnosti i slobode stvarno bez granica? Da li to znači da svaka njihova izjava u vidu vređanja i psovki može da se tumači kao kreativna sloboda, mada nama je to svima jasno da to nije kreativna sloboda, nego njihov poziv na linč, ali stvarno poziv na linč malom detetu, devojci, momku, njihovim roditeljima, baki i deki.Ako je tako, ako novinari imaju svoja prava i slobode, zašto neki drugi nemaju toga ni deseti deo? Zašto se neki novinari štite, a neki tretiraju, kao džak za udaranje ovih koji pozivaju na linč i vređaju?Kada će Zaštitnik građana zaštiti najvažniju instituciju u Srbiji, legitimno izabranog predsednika Srbije, Aleksandra Vučića? Direktno izabranom voljom građana na izborima.

evidentna.Svakodnevno smo svedoci svakodnevnih napada na porodicu našeg predsednika Aleksandra Vučića, izjavama koje se otvoreno pozivaju na linč i na nasilje, vrlo otvoreno. Bezbednost porodice Vučić je ozbiljno ugrožena i svi ćute, ćute udruženja novinara, ne osuđujem ni novinare, ni medije, samim tim ćutanjem, ja mogu samo da kažem da takve izjave podržavaju.Zamolila bih vas da nam kažete kojim zakonskim sredstvima se deluje na takve, naročito u razvijenim zemljama EU i u SAD-u. Opet pitam, da li predsednik države, njegova porodica i deca imaju pravo na zaštitu ili se misli da ćete tako zaustaviti napredak Srbije? Vi ćete da jedete ćevape, psujete i vređate majku predsednika, upravo vi, kreativni novinari i to sve u vreme kada mogu da vas gledaju svi, od sedam do 70 godina. Ali, vi ste elita i vama je sve dozvoljeno i oprošteno, ali većina ima pravo da vam kaže gde vam je mesto, odlučna, odvažna većina, ona koja voli Srbiju i vidi bolju budućnost sa Aleksandrom Vučićem. Upravo ta većina, će vam opet reći na izborima da ste ružna istorija Srbije.U danu za glasanje podržaću predlog zakona, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu. Zahvaljujem.Pre sledećeg govornika, samo kratka informacija.Upravo ste primili izveštaje Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Đura Perića, nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 8) Zakona o izboru narodnih poslanika, te predlaže da Narodna skupština u smislu člana 88. stavovi 3. i 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.Saglasno članu 88. stav 1. tačka 8) i stavovima 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji je izabran, narodnom poslaniku Đuru Periću, danom nastupanja smrti. Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Hvala

postojanje institucije Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja je ogledalo demokratije u jednom društvu. Mi, sa ovim zakonskim rešenjima o kojima danas raspravljamo radimo na unapređenju upravo toga, na unapređenju demokratije u našem društvu. Smatram da je veoma značajno što je novim zakonom predviđen javni poziv za prijavu kandidata, ali to što će se razgovor sa kandidatima snimati, odnosno biće javan i građani će moći da provere, da se uvere koga smo mi to izabrali za sledećeg, koji će ih predstavljati i štititi njihova prava.Takođe, saglasan sam sa mišljenjem većine kolega, koji smatraju da je Predlog da se mandat Zaštitnika građana produži na osam godina, jer jednostavno smatram da jedan kontinuitet u radu je neophodan kako bi se tako odgovoran posao obavljao što kvalitetnije. Što, naravno ne znači, dragi građani, da ta osoba koju budemo izabrali da će ona osam godina biti na toj poziciji i da će biti nesmenjiva. Naprotiv, smatram da će se ta osoba nalazite pod još većom lupom javnosti.Ono što je, takođe značajno, to je da se novim zakonom zabranjuje smanjivanje budžetskih sredstava za Zaštitnika građana, čime se omogućava da zaštitnik građana, sa svojim timom ima kontinuitet u radu, odnosno da neće morati neće morati da strahuje za sredstva koja će im biti neophodna da sprovode svoje aktivnosti.Međutim, nije tako uvek bilo. Ja moram da podsetim građane, mi smo juče, ovde raspravljali o rebalansu budžeta, da su postojale neke vlasti koje su, recimo 2008, 2009. godine rebalansom budžeta smanjivale sredstva koja su prethodno bila predviđena, za recimo najugroženije socijalne kategorije u našem društvu.Za

mi smo upravo za socijalno najugroženije kategorije stanovništva opredelili više stotina miliona dinara, kako bismo unapredili njihov položaj i položaj institucija koja se bave ovim socijalno ugroženim kategorijama.Takođe, kao neko ko je studirao u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ja ne mogu nikada da zaboravim moje kolege koji su radile u Policiji Srbije 2008, 2009. godine, koje su imale izuzetno manje opreme nego što imaju danas, koji su bili prinuđeni da sami kupuju opremu osnovnu, majice i cipele zato što je rebalansom budžeta neodgovorna vlast Đilasa i Jeremića bila uskratila novac Ministarstvu unutrašnjih poslova.Mi smo ti koji vodimo računa o svakom pripadniku Ministarstva unutrašnjih poslova i upravo smo rebalansom budžeta opredelili značajna sredstva da svi policajci, da svi ljudi u Ministarstvu unutrašnjih poslova dobiju nove komplete uniformi, nove cipele kako bi imali što bolje uslove da rade ono za šta su plaćeni, a to je da se bore protiv organizovanog kriminala, da sklanjaju narko-dilere i pedofile sa naših ulica.Što su, uostalom oni i dokazali. Policija kojom rukovodi ministar Vulin je uspela da bez ispaljenog metka uhapse ceo klan Belivuk, Miljković, da pravdi privede i pojedine visoke funkcionere, što se nikada nije desilo u istoriji policije Srbije, jer su Đilas, Jeremić i ostali koji su bili sa njima u ekipi uporno bili zataškavali sve afere koje su se dešavale u njihove vreme u službama bezbednosti, koje su tada bile samo ekspoziture pojedinih stranih ambasada i pojedinih službi.Kada govorimo o Zaštitniku građana, ja želim da se nadovežem na ono što je moj kolega Bakarec govorio, ali i ono što je ministarka bila spomenula. Ja stvarno očekujem da od Zaštitnika prava građana bude zaštitnik građana, ali svakog građana, prvenstveno zaštitnik onoga za koga je većina građana Srbije glasala, a to je predsednik Srbije.Meni je stvarno nepojmljivo da se Zaštitnik građana ne bavi zaštitom predsednika i pretnji koji svi mi narodni poslanici, najviše Bakarec i kolega Marijan Rističeveć dobijamo svakodnevno putem društvenih mreža od Đilasa, Marinike Tepić, Jeremića i ostalih pripadnika njihove bande. Zaista je to neshvatljivo.Vi ne možete da shvatite, građani Srbije, sa kakvim se mi uvredama susrećemo. Ne samo mi, već i deca predsednika Vučića, pogotovo Danilo, koji izlaže najsurovijem proganjanju. To, jednostavno svi moraju da osude, ali ne samo mi kao narodni poslanici, već jednostavno, i sve institucije.Njihov cilj je jednostavan. Ministarka je govorila o tome. Oni nemaju nikakav plan ekonomski, nikakav ekonomski program. Oni ne znaju šta bi radili kad bi došli na vlast, da im se to, kojim slučajem, desi. Njihov jedini plan i program je napad na sve što nosi natpis Srpska napredna stranka.Zbog toga ja pozivam građane da dobro razmisle, da li će podržati Đilasa, Jeremića i Mariniku, koji usled svoje nemoći i ne manja ekonomskog programa vređaju i proganjaju decu predsednika, jer kada opozicija nema nikakav ekonomski program, kada joj je jedini program proganjanje i vređanje, zamislite šta bi uradili da kojim slučajem dođu na vlast, kako bi se ophodili prema svojoj deci Srbije kada se tako ponašaju prema štićenoj ličnosti kao što je dete predsednika države.Zato države.Zato pozivam građane Srbije da stanu uz predsednika koji gradi puteve i bolnice, koji je zaslužan za visoke plate i penzije, i na kraju, koji je zaslužan za nikad veći ugled Srbije u svetu. Hvala. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Nevena Vujadinović.Izvolite. **Nevena Vujadinović** Uvaženi predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, danas se pred nama nalazi Predlog zakona o Zaštitniku građana, koji zahteva posebnu pažnju, s obzirom da se ovim zakonom uređuje položaj, nadležnost i postupak pred Zaštitnikom građana kao nezavisnim državnim organom organom koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave.Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda i svrstan je među najviše organe državne vlasti. Ovaj nezavisni organ ima velika zakonska ovlašćenja. Stoga je od izuzetnog značaja njegovo zakonito i odgovorno funkcionisanje.Evropska

radi unapređenja nezavisnosti i efikasnosti rada Zaštitnika građana.Postoji očigledno potreba da se unapredi postojeći pravni okvir koji uređuje položaj, nadležnost, postupak i druga pitanja od značaja za vršenje ovlašćenja Zaštitnika građana. Nova zakonska rešenja unapređuju odredbe o postupanju Zaštitnika građana u sprovođenju kontrole nad radom organa.Predlog organa.Predlog ovog zakona sadrži i odredbe koje su u skladu sa odgovarajućim konvencijama koje je ratifikovala Republika Srbija, predviđene Akcionim planom, a tiču se poslova u domenu Zaštitnika građana.Prema Ustavu i prema zakonu Zaštitnik građana je ovlašćen i dužan da se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih sloboda i prava.Okruženje u kome živimo česte i nesvesne diskriminacije, netolerancije i netrpeljivost prema onima koji se po nečemu razlikuju, bilo da je u pitanju boja kože, poreklo, religija ili neko lično opredeljenje, nameću upravo prioritete u angažovanosti Zaštitnika građana na zaštiti i unapređenju ljuskih i manjinskih sloboda i prava.Sam zakon upućuje Zaštitnika da posebnu pažnju posveti upravo zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, prava deteta, prava osoba sa invaliditetom, prava lica lišenih slobode i rodnoj ravnopravnosti.Ono što je značajna novina ovog predloga zakona jeste upravo to da Zaštitnik građana može bez prethodne najave da poseti i ustanove socijalne zaštite.

To ovlašćenje se sada proširuje i na ustanove socijalne zaštite, što smatram da je od posebnog značaja, upravo radi unapređenja prava i sloboda deteta.Bitna novina ovog predloga zakona jeste da je Zaštitnik građana u obavezi da pored godišnjeg izveštaja dostavi i informacije o stanju ljudskih prava u Republici Srbiji.Kada govorimo o ljudskim pravima, moram da se osvrnem na trenutnu epidemiološku situaciju izazvanu virusom Kovid-19 i njen uticaj na zdravlje ljudi. Svima nam je jasno da pravo na zdravlje jedno od osnovnih ljudskih prava i da njegovo narušavanje iz bilo kojeg razloga povlači i narušavanje drugih prava.Broj zaraženih i broj umrlih su već duži period veoma zabrinjavajući. Zato apelujem na građane da poštuju, da se pridržavaju svih epidemioloških mera zaštite i da se vakcinišu.U

Država je svima dala mogućnost da se vakcinišu bez ikakve diskriminacije. Štaviše, građani Srbije su mogli, a i dalje mogu da biraju koju vakcinu žele da prime.Uprkos prime.Uprkos tome, veliki broj građana, naročito mladih, imaju otpor prema vakcinaciji i time značajno otežavaju borbu protiv epidemije izazvane virusom Kovid-19. Neophodno je da svaki građanin bude odgovoran, jer samo tako možemo da sačuvamo svoje zdravlje i zdravlje ljudi iz svoje okoline.Država Srbija je od samog početka ozbiljno i odgovorno postupila kada govorimo o epidemiji izazvanoj virusom Kovid-19. Blagovremeno su sprovođene sve epidemiološke mere, a Srbija je među prvim državama koja je svojim građanima omogućila vakcinaciju. Izgrađene su tri nove Kovid bolnice, a ono čime se Srbija naročito ponosi jeste da smo uprkos brojnim negativnim posledicama izazvanim ovom pandemijskom krizom uspeli da očuvamo ekonomsku stabilnost.Sve ovo o čemu govorim ukazuje na jednu odgovornu, zdravu i stabilnu politiku koju vodi predsednik Aleksandar Vučić i od velikog je značaja da u kontinuitetu vodimo takvu politiku, da donosimo zakone koji će doprineti efikasnijem funkcionisanju države i koji su, pre svega, u interesu naših građana.Zakon o Zaštitniku građana je svakako jedan od tih zakona koji se bori za interes građana i štiti njihova

da se zalažemo za napredak i bolji život građana, da živimo u zdravom okruženju i da gradimo sigurnu budućnost za našu i generacije koje dolaze.Dakle, dolaze.Dakle, SNS, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, se zalaže za politiku jednakih mogućnosti i vodi se time da samo društvo u kojem svi imaju jednaka prava može da ide napred i da se razvija. Zahvaljujem.

slavu čestitam slavu i da im poželim da je dugo slave u sreći i miru.Ono što mene danas posebno ispunjava, hajde, reći ću, ponosom je to što su sa nama ne samo naše dve bivše koleginice iz ovih poslaničkih klupa, nego kao čoveku koji je porastao na obalama Ibra i Morave, ispod planine Goč, tu su i dve moje, hajde da kažem, drugarice. Tu su dve osobe koje ja znam još od njihovog, naglašavam njihovog, detinjstva. To me kao Kraljevčanina ispunjava ponosom.Sada ću preći na ono zbog čega smo ovde danas, a to su dva vrlo dobra predloga, odnosno jedan predlog novog zakona i jedan predlog izmena i dopuna već postojećeg zakona.Od 2003, 2004. i 2005. godine mnogi su mogli, i to je neko u prethodnim izlaganjima i pomenuo, mogli su da dopune, da izmene, da poboljšaju postojeće zakone. Niko se nije setio ili nije imao vremena, nije imao volje ili nije imao želje. Zadovoljstvo je što upravo ova ministarka, sa ekipom koju vodi u ministarstvu, je našla i vremena i volje i znanja da to upotpuni.Zašto to govorim? Pa i ova dva zakona su upravo ono čemu težimo mi u SNS, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, ne samo jaka, ekonomski jaka Srbija, finansijski jaka Srbija, nego Srbija koja poštuje prava. Da li će Srbija u jednom trenutku biti član EU ili neće, mogu vam reći, to je sada najmanje bitno. Ono što je bitno je da sve ono što vredi, da sve ono što znači i sve ono što poboljšava, pre svega, život naših građana, što im olakšava život, to trebamo da preuzmemo iz EU i ona načela koja oni poštuju i vrednuju.Mislim da su upravo ova dva zakona u tom pravcu. Znači, to su dva zakona koje prate onu Srbiju, Srbiju u 2025, agendu. Kada ovo govorim, ne govorim napamet. Vi ste svi čuli i ono vrlo iscrpno izlaganje gospođe Obradović, pročitali ste zakone i ne želim mnogo o tome da pričam, ali ono što je meni upalo u oči, to su upravo mišljenja Venecijanske komisije koja se ovde vrlo ceni i kada su u pitanju prava, pre svega, i ako nisam pravnik i SIGMA. Znači, organizacije koje su zajedno formirali EU i Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj i u saradnji sa te dve organizacije i ovo ministarstvo je radilo na izradi ova dva vrlo značajna dokumenta.Ono što hoću da naglasim da je bilo mnogo konsultacija, da je bilo javnih slušanja, zainteresovane javnosti, što je vrlo bitno i da su sve one primedbe koje su se kretale u okvirima prihvaćene i ugrađene u ovaj zakon.Ono

Zamolio bih sva ova tela nezavisna da jednom shvate da smo svi jednaki i da radimo u interesu svih građana Srbije, pa i predsednik Republike Srbije je jednak sa svim ostalim, predsednik i njegova porodica. Aleksandar Vučić je jak čovek. Može on da istrpi sve i ne plaši se. Mnogo je jači od svih njih koji okolo idu, kevću i pričaju gluposti. Znam to sigurno. Da nije takav ne bi Srbija bila ovo što jeste. Zar nije ružno komentarisati i napadati, pljuvati porodicu čoveka? Ako si nemoćan, ako si ljubomoran, ako znaš da je jak, ako znaš da ide u pravom pravcu, ako znaš da stvara jednu veliku Srbiju, veliku, veliku finansijski, veliku ekonomski svojim mladim ljudima, Srbiju u kojoj će mladi ostajati i Srbiju u koju će mladi živeti i stvarati pokolenja, pa pridruži mu se ili ga kritikuj ako nešto nije dobro uradio na tom delu, ne diraj u porodicu, jer niko ničiju porodicu sa ove strane nije ni pomenuo, ni napadao. Znači, institucije radite svoj posao, radite do kraja, svi smo jednaki i svi smo isti.Da ne bih dužio mnogo, samo bih hteo da se obratim našim sugrađanima koji se do sada nisu vakcinisali. Govorim kao čovek koji je bio na ivici smrti i životu, upravo zbog te korone, za koju mnogi pričaju da ne postoji. Postoji. Ja sam osetio na svojoj koži. Zahvaljujući našim medicinskim radnicima i njihovim zalaganjem, ostao sam živ i zato primite vakcinu, jer ona je jedini spas u ovom trenutku. Hvala

pred nama se danas nalaze dva zakonska predloga iz nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, ali ja ću se fokusirati na jedan, a to je Predlog zakona o Zaštitniku građana.Zašto? Zato što se radi o sistemski novom zakonu, zato što se dugo vremena na potpuno transparentan i odgovoran način prišlo izradi ovog zakonskog rešenja, zato što su u izradu ovog zakonskog rešenja sem ministarstva bila uključena i sva druga zainteresovana lica, bio uključeni i civilni sektor, naravno, i stručna javnost i kao rezultat toga došlo se do ovakvog Predloga zakona o Zaštitniku građana.Moram da kažem da Srbija jeste demokratska zemlja, da je Srbija opredeljena za evropski put, to je strateško opredeljenje Republike Srbije, da Srbija, naravno, želi da i svoje zakonodavstvo uskladi sa zakonodavstvom EU, posebno u onom delu koji se tiče zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda i zaštite građana. Naravno da je ovaj zakon potpuno u skladu sa strategijom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, i to u onom aspektu koji se odnosi na efikasnost rada državne uprave, jer je cilj ove Vlade i cilj SNS da organi državne da organi državne uprave rade u interesu građana Republike Srbije, da rade dosta poslova umesto njih, da budu servisi građana, a ne građani da budu kuriri zarad rada državnih organa.Kada je u pitanju Predlog zakona o Zaštitniku građana, moram da ukažem i na to što će predlogom ovog zakona Zaštitnik građana biti biran na jedan potpuno transparentan način, putem javnog konkursa, predviđen je tačno postupak izbora Zaštitnika građana, predviđen je i postupak zamenika Zaštitnika građana, ali moram da istaknem posebnu važnost da je u potpunosti predviđen postupak, kao i rokovi i sve one procedure, po kojima Zaštitnik građana postupa kada su u pitanju pritužbe građana na rad državnih organa, odnosno na rad organa državne uprave.Takođe, moram da istaknem da prvi put Zaštitnik građana može da podnosi predloge, mišljenja za izradu i dopunu onih zakonskih predloga koji se tiču nižih nivoa vlasti, a ne samo Narodne skupštine i Vlade Republike Srbije.Zatim, htela bih da istaknem četiri vrlo važne oblasti na kojima radi Zaštitnik građana i želela bih

vlast.Naime, Zaštitnik građana u okviru svojih ovlašćenja imenuje zamenika u okviru nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Tu se, naravno, podrazumeva da Zaštitnik građana ima pravo na nenajavljene i neometane posete i kazneno-popravnim zavodima i ustanovama socijalne zaštite i psihijatrijskim bolnicama.Moram da istaknem da su do 2012. godine, kada je u pitanju Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i naši zatvori, bili do te mere prenatrpani da smo jednostavno bili zadnji i nismo mogli da se rangiramo na toj listi koja se tiče prenatrpanosti zatvora, a prenatrpanost zatvora direktno je povezana za nehumanim uslovima života zatvorenika u zatvorima. U zatvorima je bilo 156 osuđenika na 100 slobodnih mesta.Od 2012. godine, kada smo došli na vlast,

u Pančevu otvoren najmoderniji zatvor po najvećim evropskim standardima, zatvor koji je prilagođen i osobama sa invaliditetom. To je zatvor najsavremenijeg tipa u kome je u potpunosti omogućena potpuna resocijalizacija zatvorenika, ali naravno i potpuno humani uslovi za izdržavanje zatvorske kazne.Takođe, moram da istaknem, kada je u pitanju nacionalni mehanizam za ostvarivanje Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom da žuta tajkunska vlast do 2012. godine, ne da nije vodila brigu o osobama sa invaliditetom, nego ih je pljačkala, tako su Dragan Đilas i njegov partijski kolega Pajtić opljačkali decu ometenu u razvoju kroz uzimanje novca za izgradnju dvorca Heterlend, koji je trebao da služi za decu ometenu u razvoju.Naravno, u vreme vlasti žutog tajkunskog preduzeća do 2012. godine deca mentalno ometena su opljačkana. Od dvorca Heterlend ostale su samo ruševine, korov i ništa drugo.Danas zahvaljujući pokrajinskoj Vladi, dvorac Heterlend je potpuno renoviran i on neće služiti samo za decu sa smetnjama u razvoju, on će služiti za rekreativnu nastavu i za boravak dece iz čitave Srbije. Kapacitet tog dvorca, danas renoviranog zahvaljujući sredstvima pokrajinske Vlade, je boravak na više dana 120 dece.Takođe, moram da istaknem da do 2012. godine u vreme vlasti pljačkaškog preduzeća Dragana Đilasa, koji je opljačkao građane za 619 miliona dinara, postojala su pravno nevidljiva lica. Ta pravna nevidljiva lica su bili uglavnom pripadnici romske nacionalnosti. Bez obzira što je EU ukazivala na propuste kada se tiče pravnog okvira tih lica njih naravno to nije doticalo, jer zadnje čime bi se oni bavili, odnosno nisu se uopšte bavili, to je pitanje ljudskih prava.Naravno da smo i tad pravno nevidljiva lica od 2012. godine uveli kroz pravni okvir lica koja mogu da imaju i zdravstvenu knjižicu, koja mogu i da se školuju, koja mogu da uživaju sva ljudska prava, koja im pre svega Ustav i zakoni ove zemlje dozvoljavaju.Da ih nije zanimala, žutu tajkunsku vlast, ni jedno ljudsko pravo, a Zaštitnik građana se bavi zaštitom ljudskih prava i rešavanjem po njihovim pritužbama, govori i ta činjenica da su 600.000 ljudi ostali bez posla i na taj način ugrozili osnovne egzistencijalne potrebe i radnika i njihovih porodica. Ugrozili su pravo na zdravstvenu zaštitu svakog deteta čiji su roditelji ostali bez posla, jer zdravstvene knjižice te dece bile su neoverene.Trebalo od 2012. godine da vlast preuzme naravno SNS i zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću za ovo vreme lično on otvorio je preko 250 fabrika u koje građani ostvaruju pravo na rad, a pravo na rad predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava.Da žuta tajkunska vlast koja je danas ne kritičar, nego kritizer ove jer oni nemaju nikakvu politiku, nego samo plasiranje laži, laži i laži, kao i mržnje, pre svega prema predsedniku Republike Aleksandru Vučiću i prema članovima njegove porodice pokazuje i činjenica da je Dragan Đilas lažnim ugovorom, ugovorom u kome stoji izgradnja objekta od opšteg društvenog interesa, odnosno izgradnja dnevnog boravka za decu, izgradio kuću „Velikog brata“, na taj način uveo prvi rijaliti program u Srbiji i na taj način trgujući sekundima opljačkao ponovo građane Republike Srbije i stekao stekao nezakonito milione.Želim da istaknem još jednu nadležnost Zaštitnika građana, a koja se odnosi na zaštitu, promociju i unapređenje prava deteta. Našim Ustavom i svim našim zakonima prava svakog deteta su jednaka. Jednakost prava je garantovana za svako dete. Izgleda da u ovoj državi jedino nije ovo pravo garantovano deci Aleksandra Vučića, iz tog razloga pozivam sve nadležne organe, institucije da se ovim pitanjem pozabave, da se nađu mehanizmi i mere kako bi se zaštitila prava, interesi i maloletnog Vukana i Milice i Danila.Takođe, za žutu tajkunsku vlast, za lopove, pljačkaše narodnih para, izgleda da je normalno da brat ne voli brata,

normalno da roditelj ne voli dete.Međutim, Srbija je zemlja pristojnih ljudi. Moralne vrednosti da brat voli brata, moralne vrednosti koje se tiču skladnih i harmoničnih porodičnih odnosa, moralne vrednosti da otac vodi brigu o svojoj deci, moralna vrednost da je dete najveće bogatstvo jednog roditelja je nešto što cene i poštuju i to je naravno visoko na listi prioriteta naših građana.Ono što je za naše građane takođe važno i što naši građani prepoznaju to je da Aleksandar Vučić danonoćno živi i radi da bi Srbiji i njenim građanima bilo bolje. Zato politika Aleksandra Vučića nema alternativu i zato ta politika koja vodi u prosperitet i budućnost, kako nas danas, tako i generacija koje dolaze i naše dece, sigurno će na predstojećim izborima dobiti ubedljivu pobedu. Zahvaljujem.

a da se ne setimo čuvenog dvojca bez kormilara - Rodoljub Šabić i Saša Janković.Kada su mene svojevremeno smenjivali sa mesta predsednika Skupštine opštine Inđija ja sam se obratio Saši Jankoviću, s obzirom da je prekršena izborna volja građana, tako što sam smenjen na sednici koju je DS održala u zgradi Uprave vodovoda.Dakle, ja sam jedini funkcioner koji je smenjen u zgradi Uprave vodovoda gde se nalazilo i sedište DS, pa je ta sednica održana

Odgovor Saše Jankovića, tada prvog Zaštitnika građana, u stvari zaštitnika svoje velike plate je bio da ga moja prava ne interesuju. da ga posle izbora stvarno nije ni interesovalo.Sećamo se Rodoljuba Šabića, čuvenog, nezavisnog, regulatornog tela, ili kako se to već zove, koji je bio toliko nezavistan da je u svojoj karijeri promenio tri političke partije i bio funkcioner u tri političke partije.

šta je još trebao da bude pa da bude uistinu nezavistan, ali ta njegova nezavisnost se ogleda u funkcijama koje je vršio u svom prethodnom radu pre nego što smo ga izabrali za Poverenika, Poverenika, odnosno izabrala ga je DS. I tako Sašu Jankovića bivšeg julovca i ne znam šta sve nije bio i gospodina Šabića izabrala i postavila neodgovorne ljude na odgovorna mesta.U

da je vladavina većine. Bojim se da sistem koji trenutno prenosi deo vlasti na nezavisne organe i tela i nevladine organizacije, da njih ne zaboravim, to je onaj čuveni Martinovićev zakon koji je proistekao kao paralelni deo bivše žute DS, bojim se da je deo vlasti, deo javne vlasti u državi prenet na nezavisne organe, nezavisna tela ili kako se to već zove i nevladine organizacije koje nas vrebaju na svakom ćošku itd.Znači, narod, sastavi se njih troje i registruju neku nevladinu organizaciju i oni se onda direktno mešaju, upliću u vršenje vlasti i ako se zamerite nevladinom sektoru koji je dobar sa tobož nezavisnim regulatornim medijima i još ako vam Šabić i Saša Janković sednu za grbaču, onda imate problem koji smo mi morali da prevazilazimo. Dakle, na takav način se bivši režim odnosio prema tim navodno odgovornim funkcijama.Tvrdim da većina od narodnih poslanika, posebno mi koji smo nešto duže ovde, dnevno primi više ljudi nego Poverenik,

i u principu to rade za velike pare.Sledeći Zaštitnik građana koga ćemo izabrati po ovom zakonu biće izabran na osam godina. Zamislite koliko jedan građanin može da dobije na Bingu, ili kako se to zove, oni koji dobiju 100.000 evra, 200.000 evra, 300.000 evra su slabiji dobitnici od Zaštitnika građana. Ja sam ovako izračunao, pošto će mu plata biti kao plata predsednika Ustavnog suda, ja sam izračunao da to neće biti ispod 4.000 do 5.000 evra mesečno i ja se već duže vreme protivim da mi kao poslanici Narodne skupštine koji prolazimo izborne cikluse maltene svake dve godine, kad god neko zatraži ili ne zatraži izbore mi to organizujemo, izborne kampanje u okviru stranaka itd. Krvavo mora ipak da se radi, to građani treba da znaju, da bi se uopšte došlo na izbornu listu. Ima da lepite plakate, ima prstići da budu od lepka itd, ima da idete na javne skupove, da se kvalifikujete, imaju tom prilikom građani koje će navodno ili tog trenutka štiti Zaštitnik građana, ima građani da vam kažu koješta na tim tribinama, ima da, posebno mi iz manjih stranaka, recimo, koja zastupaju seosko stanovništvo, ima da se malo i smrznete po ovim salama, jer tu obično na selu duva promaja, obično je hladno itd, ima i lošijih poslova od naših, ali da bi vi došli ovde i da bi birali čoveka ili da bi odredili Zaštitnika građana zakonom, vi morate da prođete neku proceduru koja nije baš tako laka i pri tome birate osobe sa četiri puta većom platom.U principu, ja sam za to da one koje mi biramo nemaju veću platu od predsednika Skupštine ili predsednika Republike. Za mene nije normalno da Zaštitnik građana ima veću platu od predsednika Republike, koji prolazi danas, predsednik Republike prolazi kroz toplog zeca, cela porodica, a Zaštitnik građana lepo ušuškan sa četiri puta većom platom.Pa, vi izračunajte, gospodine Arsiću, četiri, pet puta veća plata od predsednika Skupštine pa puta osam godina. Ja izračunao, to je 500.000 evra ako je prethodno bio još pet godina, to je 800.000 evra. Retki su oni koji na Bingu ili tim igrama na sreću mogu da dobiju 800.000 evra, i naravno slava im udari u glavu. Ja sam to posmatrao ovde, nezavisna regulatorna tela, oni kad dođu rašire se ovde po ovim klupama i onda prema nama nastupaju i postupaju sa visine svoje plate. Kao, šta ovi poslanici, pa, oni imaju četiri puta manju platu. Šta, pa, ja imam vozača nekoliko automobila, pa, da, ja imam ne znam, četiri pomoćnika, ne znam koliko sekretara itd, i ovi pomoćnici upadnu u med, onako, zajedno, koliko ih ima, četiri sa Zaštitnikom građana, i oni postanu država u državi i vlast, deo vlasti i pripada im mnogo više slasti nego parlamentu, predsedniku Vlade, predsedniku Republike. Onda se oni sa nama ponašaju tako kao sa visine njihove plate i kao, šta sad ovi sirotani tamo hoće i bitni smo im samo dok ih ne izaberemo imenom itd.Za mene nije prihvatljivo da oni imaju veće plate. Ja ne tražim da mi imamo njihove plate, evo ja tražim da oni imaju naše plate. Pa da vidite kako neće biti gužva i neće biti otimanja za mesta Zaštitnika, Poverenika.Obično u drugom delu mandata… znate onu priču o cariniku, kao šta da mu kupe za rođendan. Pa razmišljaju, razmišljaju i jedan se seti i kaže – ej, ljudi, a da mu damo još jednu smenu. Ovaj treći kaže – nemojte ljudi, pa mnogo je dve smene. Tako i ovo, mislim da je mnogo osam godina bez ikakvog reizbora. Verovatno ćemo da postavimo bilo koga u Srbiji, u drugom delu kada oseti da više ne može da bude reizabran po ovom zakonu, verovatno će krenuti u politiku kako je to kretao Saša Janković, pa priželjkivao da onaj ko ima četiri puta manju platu od njega i ko radi njegov posao svakodnevno, prima građane, kao što je to predsednik Vlade Aleksandar Vučić radio, kasnije predsednik Republike, i primao građane, a ovaj drugi se bavio politikom.Imali smo suludu situaciju, red pred Kancelarijom predsednika Vlade, red građana koje on prima, sluša o njihovim problemima, ko je gladan, ko je bos, ko je nezaposlen, ko je slabo plaćen, kome treba za lekove, a kod Zaštitnika građana nema gužve. Onda se ja pitam, čekaj, što ovaj koji treba da štiti, a ne štiti ima četiri puta veću platu od predsednika Republike koji radi njegov posao?Saša Janković je naravno, to je svima poznato, bio opasan i po okolinu još kao student i kada se domogao funkcije sada svi drugi zaštitnici će možda da okupiraju njega, pa će u drugoj polovini mandata da kažu – e, sad malo da se ja kvalifikujem za politiku i počnu da rade naš posao kao što su to radili Rodoljub Šabić i Saša Janković.Posebno je recimo zanimljiv ovaj Šabić. Napao ga beton posle neke pijanke i on je onda bio ljut, kao, vidi šta su mi uradili od države, skače trotoar, onako bezobrazan beton skače i ugrožava sirotog Poverenika zaverenika. Posebno mu je parlament bio onako pod kontrolom. Umesto da parlament kontroliše njega, šta on radi za tako veliku platu, bivši političar se setio da bi on sa tog mesta mogao da kontroliše nas, pa sam ja bio lažljivi lupež itd.Sad, zamislite čoveka koga smo mi izabrali, potvrdili njegov izbor, kao hajde sad da mi ne menjamo Poverenika, da ne menjamo Zaštitnika građana, da im damo još jednu šansu. Oni tu šansu upotrebili, bolje reći zloupotrebili da se politički kvalifikuju sa željom, znaš, ako nekom stane srce mogao sam uskočiti na njegovo mesto i postati političar.Samim tim što vam je Zaštitnik građana postao kandidat na predsedničkim izborima, dovoljno je reći to i videti koliko su oni spojili svoju funkciju sa politikom. svi narodni poslanici dolaze uglavnom svojim automobilima, Zaštitnik građana ima nekoliko automobila na raspolaganju, ima kabinet, dok narodni poslanici primaju građane i podnose i podnose deo tereta koji treba da podnose oni.Zato treba biti pažljiv. Ja ću da glasam za ovaj zakon. Videćemo kako će on da bude sprovodljiv, ali u principu sistem koji nam nude iz Brisela uglavnom traži određene žrtve. U politici ne dobijete uvek što vi hoćete, često dobijete i ono što drugi hoće i zemlja kao zemlja mora da se uklopi ukoliko želi da bude članica EU, a meni EU sve više.Nisam ja ni

Treba vam ovo, treba vam ono, stavite Zaštitnika, stavite neke ljude koji su nama simpatični i onda dođe Tanja Fajon i neko od tih evroparlamentaraca i kaže, čak koji se ne pitaju u svojoj zemlji kao Bilček itd, a vi morate sad ovako, pa dajte opoziciji,

konkurenata na političkom tržištu i to su bili prava građana da se bave politikom. Znači, više nije moglo 100 potpisa, nego je moralo odjednom 10 hiljada potpisa i sve političke stranke koje su bile registrovane morale su kao ono u SFRJ, da samo prešaltaš u sve republike, tako sve političke stranke kažu – e, sad, svi na šalter, ima da se preregistrujete, eto, žuti bog, Boris Tadić naredio i Dragan Đilas, Vuk Jeremić itd, naredio da mora da bude 10 hiljada članova u jednoj političkoj stranci.Da li su građani uskraćeni da mogu da osnuju političku stranku? Naravno da su bili uskraćeni. E, sada, kad su se posvađali posle gubitka vlasti i od jedne kvočke nastalo sto pilića, sa političkom snagom koja je manja od moje stranke koju su stalno ismejavali, e, onda je bilo – mi smo pokret.Sad ja vas pitam, gospođo ministarko, šta je to pokret? Ja nikako ne mogu, bavio sam se politikom, pokušavam još uvek, ali nikako da saznam šta je pokret? Malo ja pročešljam, pokret je Pokret za preokret. Onaj za preokret. Onaj naš kolega koji je bio ovde, koji je ustanovio pravilo da politička stranka mora da ima 10 hiljada članova. Ali, kad je to došlo da se odnosi na njih, kad nemaju više 10 hiljada članova, niti mogu to da prikupe, onda kažu – mi smo pokret. Ja to malo pogledao, kad ono udruženje građana. Potrebno je tri člana, recimo, u slučaju tog preokrenutog, on, žena i svastika i on registrovao Pokret za preokret. Odjednom, niti je stranka, niti je baba, niti je devojka, ne možeš da utvrdiš šta se to dešava.A Zaštitnik građana, boli ga briga za prava onih građana koji se bave politikom i moraju da osnuju političku stranku da bi to činili. I onda imate nezavisna regulatorna tela, pa imaš medije. Još nisam čuo da je Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja stao na stranu građana i rekao – vi imate pravo na objektivno informisanje, imate pravo na medije, mediji koji pišu o vama i koji vaš informišu ili dezinformišu moraju da budu registrovani u Republici Srbiji da bi vi mogli da iskoristite pravo prigovora, pravo na odgovor, itd. Imate neregistrovane političke stranke, te pokrete, registar pokreta ne postoji, postoji registar sportskih organizacija, postoji registar udruženja građana, postoji registar političkih stranaka, ali registar pokreta ne postoji i oni zloupotrebljavaju pravo okupljanja.Onda o aktivnostima neregistrovanih političkih stranaka na neprijavljenim i nezakonitim javnim skupovima, gde se, recimo, prozivaju lekari zbog korone, vakcinacije itd, znači na neregistrovanim skupovima, a odatle izveštavaju, informišu ili dezinformišu tzv. nezavisni slobodni ali neregistrovani mediji. I onda dreka – Zaštitnik građana ćuti, Poverenik od informacija od od javnog značaja, a informacija koja dolazi iz medija bi trebala da bude predmet rada Zaštitnika i Poverenika, i onda oni kažu – znate šta, dragi protestanti, evo pred RTS-om nema nikog i onda sa osam kamera se organizuju nemiri u državi, lupa Skupština, na neprijavljenim javnim skupovima, registrovane političke stranke prave krš i lom a izveštavaju neregistrovani mediji koje ne možete ni tužiti u Republici Srbiji za dezinformisanje, zato što dobijete odgovor da oni nisu registrovani u Republici Srbiji i da oni nisu strana koja može da bude tužena u Republici Srbiji.Na sve to onda građani imaju prava da budu obavešteni o određenim proizvodima, da putem oglašavanja saznaju šta treba da kupe u „Maksiju“, itd, koje su cene, i onda vidite te nezavisne medije, sloboda medija i pravna država, vladavina prava. To su uglavnom zamerke, jel tako, koje dolaze – odakle? odakle? Ko prenosi to? Ovi iz EU što su izlobirani.Ja mislim da ako žele da se mi borimo protiv korupcije, prvo u EU bi trebali malo da se pozabave korupcijom, jer neke odluke da u mnogim zemljama operator ne može da bude vlasnik medija, a u Srbiji nam vrate zakon, kaže, e, kod vas operator može da bude vlasnik medija. Onda on nije vlasnik, on je operator u Srbiji, ali on nije čak ni vlasnik medija u Srbiji, već je on vlasnik medija u Luksemburgu, pa onda ne odgovara nikom. Onda imamo nezavisne medije koji kukaju na slobodu medija, a registrovani. Navodno, program emituju, ovde ga samo istovremeno preuzimaju, a navodno program emituju u Luksemburgu ili u Sloveniji.Čak i napišu tako ovi iz nezavisnog regulatornog tela iz REM-a kako oni nama pakuju program, iz Beograda tako ide malo do Luksemburga iz Luksemburga u Sloveniju, gde nam „pakuju“ program, čak su upotrebili taj izraz, to nije reemitovanje već šetanje signala i odande nas, kao, i pri tome nikom ništa ne plaćaju.Domaći mediji moraju da plate sve, REM-u, RATEL-u, SOKOJ-u, OFPS-u autorska prava itd, dok ovi nezavisni, kao slobodni mediji, profesionalni, kako kažu, u vlasništvu Đilasa i Šolaka, znači u vlasništvu političara, Evropsku uniju baš boli briga što je Đilas umešan u medije, što ne bi trebalo da jedan političar bude vlasnik medija, nema nikakve veze, živela sloboda medija. Ako su za slobodu medija, onda je trebalo da se zalažu u Luksemburgu za slobodu medija. Imate izveštaj N1 televizije koja kaže da je odlikovan da je odlikovan dopisnik N1 televizije u Luksemburgu. Kako dopisnik N1 televizije u Luksemburgu, kad Šolak i Đilas tvrde da su ti mediji registrovani u Luksemburgu? On je dopisnik ovde, a ne tamo.Znači, malo-malo pa im se otkine neka istina, saopšte je, a da nisu ni svesni da su je saopštili. I onda nezavisna regulatorna tela koja ovde ne plaćaju ništa, ne moraju da imaju dozvolu, ali u Zakonu o oglašavanju i piše da ne mogu da emituju srpske reklame, a onda oni uzmu i emituju srpske reklame i tako direktno utiču na slobodu medija koji su registrovani, zato što kad ostanu bez prihoda, nema slobode medija bez prihoda od oglašavanja, da medij može da ima plate za zaposlene, tehniku itd, da može da emituje program njemu trebaju prihodi, a prihodi se ostvaruju uglavnom oglašavanjem.Ali strani mediji koji reemituju navodno program nemaju pravo, po članu 27. Zakona o oglašavanju, na reklame, nemaju pravo da obaveštavaju građane o proizvodima, akcijama itd. I vi danas gledate na luksemburškim medijima, pa čak na „Foksu“, gledate srpske reklame gde pišu čak i cene – 399 dinara itd. I sad neko hoće da mi dokaže da, recimo, ide akcija u dinarima u Vašingtonu, u Njujorku, u Berlinu, u Parizu. I sad zamislite da mi registrujemo, recimo, u Inđiji, fiktivno. Kao, u Evropi možeš da registruješ televiziju, a ne mora da emituje program. Ona direktno krši konvenciju, jer gađa državu-članicu koja je potpisala konvenciju, u celini ili pretežno, a to se smatra zloupotrebom prava. To radi N1 televizija.Ovi koji nam naturaju razna nezavisna tela, organe itd, uglavnom ćute na takve prekršaje. Ono što nije dozvoljeno u njihovim zemljama, dozvoljeno je da se radi u Srbiji. Zamislite da mi otvorimo studio u Parizu, u Beču, u Berlinu itd. i krenemo mi da emitujemo njihove reklame, napadamo Makrona, Merkelovu itd, njihove partije, žalimo se

15 minuta, da bi kazne bile veoma velike, da bi se ponašali veoma surovo protiv divljih, piratskih medija, a kod nas divlji, piratski mediji u „Junajted mediji“, tužili državu Srbiju, tj.

ministarsko, ja vas upozoravam, kao člana Vlade, da je velika mogućnost da izgubimo arbitražu, s obzirom da i njihove sudije, te spolja, mi to dobro poznajemo, vole sve što vole mladi, ono što ne mogu da koriste u svojoj državi, vrlo rado će da koriste iz Srbije, a ovi Šolakovi, Đilasovi, mediji imaj te crne pare, stečene reklama, stečene reklama, nezakonitim reklamama, suprotno članu 27. i viškom tih crnih para, mogu da utiču na one što, vole sve što vole mladi, i na takav način i građani mogu da izgube spor, a pri tome Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja, to neće nikako interesovati.Zamislite sada te nezavisne medije koji izveštavaju sa skupa koji nije prijavljen. Oni čak te proteste, na neki način organizuju, sazivaju, pozivaju, izveštavaju, sve oni rade, i sebe nazivaju objektivnim novinarima. Pri tome njihovi novinari imaju tri puta veću platu. Kako imaju tri puta veću platu ili više puta veću platu od novinara u registrovanim medijima itd? pa, zato što uzmu prihode od oglašavanja od medija koji na to imaju pravo, i zbog toga se registruju u Srbiji. Oni koji se ne registruju i nemaju pravo na oglašavanje, uzmu te pare, i kupuju tako, ne samo novinare, kupuju političare, kupuju, ne znam… Izašao je onaj spisak Đilasa šta je sve platio, kako je kupio političku stranku od onog Bulatovića i tako dalje za 5,7 dalje za 5,7 miliona. On je bio vođa Zelene ekološke partije, i čim je čuo da je sve platane posekao Đilas u Beogradu, on rešio da nekoliko godina posle toga ustupi političku stranku, jel, Bože moj, treba skupiti 10.000 potpisa. Onda vam osvane jedan nezavisni poslanički klub u korist Đilasa, a da na izborima nisu bili. To je bilo normalno i za Poverenika, zaverenika i tako dalje, i danas se mi bavimo tim temama.Da pitam sledeće – da li građani imaju pravo na listu najvažnijih događaja, koji po zakonu član 74. ne smeju da budu lišeni prava na najvažnije događaje? Recimo, fudbalske utakmice reprezentacije su na listi najvažnijih događaja, koje isključivo pravo, piše u zakonu, imaju pravo da prenose mediji koji pokrivaju celo tržište Republike Srbije, celu Republiku Srbiju i imaju slobodan pristup. Vi odjednom Vi odjednom vidite nezavisno regulatorno telo, ćuti, a utakmice prenosi - ko? Utakmice prenose Šolakove i Đilasove televizije i pri tome direktno krše član 74. jer takve događaje od interesa za sve građane, ne smeju da liše tog svog prava, oni lišavaju, i ako pokrivaju samo polovinu tržišta i nema slobodnog pristupa, nego se radi o kablovskim kanalima.Znači, takav građanin mora da se pretplati da bi to gledao, mora da se pretplati. Koja su to njegova prava? Ko štiti građanina? Kad zakonom ima pravo da prati te događaje na televizijama koje su mu dostupne, koje pokrivaju celo tržište. Oni to ne mogu da prate zato što je neko uzurpirao zakonom garantovano pravo. I ništa.Nezavisno regulatorno telo ćuti, i ako ga plaćaju upravo televizije koje pokrivaju celo tržište, odnosno, one koje su registrovane, oni plaćaju, odakle masne plate primaju članovi Saveta REM-a, funkcioneri, ne znam, izvršni direktor, itd, kao da zakon ne postoji. Zakon ne važi, sem za nas koji smo registrovani, radimo u skladu sa procedurama. To je isto kao kada bi ja otvorio obućarsku radnju, plaćao sve doprinose, onda se pojavi obućar koji ne plaća ništa, i vrši iste usluge, i kaže – eto, ja malo registrovan u Luksemburgu.Još nisam video Zaštitnika građana, odnosno, a baš, očekujem da Pašalić pokrene to, da kaže – znate šta, ne mogu moji građani da budu lišeni prava da gledaju fudbalsku reprezentaciju Srbije, ili košarkašku, ili bilo koji događaj sa liste najvažnijih događaja, to je njima zakon garantovao, i ja Zaštitnik građana sa ovako malom platom, ima da poginem da moji građani ostvare ta prava. Hvala.